zakona glasati ćemo naknadno. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 743;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 Izvješća ste primili na sjednici. Zamjenice ministrice socijalne politike i mladih, Maja Sporiš obrazložiti će uvodno prijedlog zakona. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Predloženim zakonom o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama usklađuju se odredbe Zakona Zakona koje se odnose na postupanje nadležnog tijela za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore a ponovno prema Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja. Usvajanjem ovoga zakona omogućiti će se da sukladno intenciji koja je propisana u Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja od 1. siječnja 2015. godine poslove vještačenja pri ostvarivanju prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sukladno posebnom zakonu na način da se vještačenje u prvostupanjskom postupku radi ostvarivanja prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama obavlja u područno ustrojstvenim jedinicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, mjesno nadležnim prema prebivalištu osobe koja se vještači dok se vještačenje u drugostupanjskom postupku radi ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore obavlja u središnjem uredu zavoda. Predloženim zakonom se dodatno izjednačava pravo posvojitelja blizanaca i posvojitelja koji istovremeno posvajaju više djece sa pravima zaposlenih i samozaposlenih roditelja u dijelu koji se odnosi na pravo na roditeljski dopust. Pri tome treba naglasiti da je odredba članka 36. stavka 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u potpunosti usklađena sa odredbama Direktive 2010/18 od 9. ožujka 2010. o provedbi Revidiranog okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu i ovo što sam izložila upravo predstavlja taj sadržaj. Predloženim zakonom se pridonosi ostvarivanju potrebnih pretpostavki za početak rada jedinstvenog tijela vještačenja kao ustrojstvene jedince zavoda sukladno Zakonu o jedinstvenom

ostvaruje se načelo jednakosti svih građana pred zakonom i u cijelosti se izjednačavaju prava bioloških roditelja i roditelja posvojitelja. Slijedom svega navedenog pozivam vas da podržite Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zahvaljujem. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolegica Nada Murganić. Izvolite kolegice.

zastupnici. Ova izmjena, ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama sa Konačnim prijedlogom zakona je zaista kratak pa će vjerojatno i moja rasprava biti proporcionalna u vremenskom trajanju dužini toga zakona. kao što je i zamjenica u uvodu rekla sastoji se tek od nekoliko članaka, 4. članak govori o stupanju na snagu predmetnog zakona a ova prva tri odnosno usklađuje se sa Zakonom o već vrlo često spominjanom Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja koje je doneseno u srpnju, u srpnju, odnosno stupio na snagu u srpnju ove godine. O tom zakonu je bilo puno razgovora, puno hvaljenja i kritika vezano za usklađivanje sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama u onom dijelu gdje će se roditelji odnosno djeca s teškoćama u razvoju obraćati da bi ostvarili prava iz ovog zakona na na službu jedinstvenog tijela vještačenja. I ono što je isto svakako pozitivno to je da je Europskom unijom, odnosno sa direktivama u cilju izjednačavanja trajanja posvojiteljskog dopusta zaposlenog posvojitelja i samozaposlenog posvojitelja, neovisno o dobi posvojenog posvojenog djeteta se izjednačava i trajanje posvojiteljske poštede. Dakle u tom dijelu zaista nemamo što govoriti i prigovoriti i mislimo da svakako ovo treba kao takvo i podržati. Međutim, sam naziv zakona asocira na nešto drugo i možda je i prilika da se progori o tome da Ministarstvo socijalne politike i mladih treba i propustilo je priliku izraditi i predložiti sustav obiteljske politike i socijalne sigurnosti kojim bi se jače štitilo majčinstvo, poticao natalitet i da bi se još bolje mogao uskladiti profesionalni i obiteljski život budući je to izuzetno važno. Tri godine na vlasti je ova Vlada iz Kukuriku koalicije i nije predložena nacionalna populacijska i obiteljska politika, a zadnja koju je donijela HDZ-ova Vlada 2006. godine vrijedila je do 2012. godine. Ona je kao takva polučila dobre rezultate, '12. godine morala je biti donesena nova nacionalna populacijska politika. A zašto je to važno? Važno je iz razloga što smo svjedoci da nam Državni zavod za statistiku gotovo svake godine servira podatke u koje nam pada natalitet, u kojima imamo negativan prirodni priraštaj našeg stanovništva. Republika Hrvatska se nalazi pred demografskim slomom i to će se odraziti i odražavati će se na one ključne sustave u državi i na mirovinski i na zdravstveni i na socijalni, a da ne govorimo kako će se odraziti na gospodarski i obrazovni sustav. Potrebne su demografske promjene i to nije moguće bez populacijske politike koja će donijeti i demografsku revitalizaciju. Država svakako i ovaj zakon o tome govori, odnosno zakon ovaj temeljni koji je ranije donesen, gdje se štiti materinstvo, gdje se štiti njega novorođenčadi, gdje se potiče odnosno omogućava kvalitetno podizanje djeteta, gdje se kroz zakon reguliraju prava neovisno čak i o radno-pravnom statusu. Sada vidimo da će se i omogućiti izjednačavanje svih onih koji se po zakonu brinu o djetetu, dakle i posvojitelji. Imamo i novčane, ne samo vremenske potpore i naknade nego i novčane. Naime, kroz porez na dohodak, kroz neko drugo jednokratne pomoći, pogotovo jedinice lokalne samouprave su u svojim socijalnim programima sve to skupa usvojili i stavili u programe sa ciljem da se potiče roditeljstvo, da se potiče na koncu rađanje, da se poveća natalitet. Ali mi ove godine smo imali nikada manje, odnosno 2013. godine nikada manje rođene djece, odnosno nikada više razvoda brakova. U 2013. godini prema Državnom zavodu za statistiku rođeno je 39 939 djece, na broj umrlih od 50 386 mi smo u minusu sa brojem stanovnika za 10 447 osoba i mislimo da je to jedan od najnižih broj rođene djece koji je bio 2003. godine, opet za vlasti SDP-a kada je broj rođene djece bio 39668. Mislimo da svakako ovo je odgovornost ove Vlade da se poradi i na nacionalnoj obiteljskoj politici i da se donese, ovih dana u Saboru smo imali brojnih strategija, mislim da je vrijeme da se donese i demografska strategija jer zaista budućnost stanovništva naše Republike ovisi o tome kako ćemo, a zadnji je čas, tome pristupiti.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Murganić, rekli ste da je Hrvatska pred demografskim slomom. Ona se već slomila demografski, ona je potpuno slomljena i to time da ova Vlada propustom nečinjenja, nečinjenja, onih resursa koje Hrvatska ima za ove tri godine je dovela do toga da je veliki broj mladih ljudi u fertilnoj dobi, a koji je zapravo u neku ruku ajde da kažem "odgovoran" za demografsku sliku i popravak popravak demografske slike Hrvatske otišao u one zemlje koje su nas stavile u dužničko ropstvo. Dakle iz zemlje koja je u dužničkom ropstvu prema ministru Lalovcu kako je on rekao, dakle ministru financija, dakle u toj zemlji ne ostaju mladi ljudi nego odlaze u zemlje koje nas drže u dužničkom ropstvu i time zapravo Hrvatsku dublje guraju u dužničko ropstvo, a i dublje u demografski slom. Što će slijediti? Promjena strukture stanovništva na ovim prostorima. Ja ne želim reći da je to cilj ove Vlade, ali kada gledamo sve poteze koje vuče čini mi se da je nekakva internacionalizacija Hrvatske na djelu. demografska strategija se ne može raditi bez razvoja gospodarstva i gospodarske strategije. Prema tome, ovaj broj od 39939 novorođenih u Republici Hrvatskoj u 2013. čak za ovakvu situaciju gospodarsko-ekonomsku čak i nije tako ni loš. Jer u Hrvatskoj se rađa prosječno bilo da je SDP-ova ili HDZ-ova Vlada od 39 do 42000 djece. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Nada Murganić. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovani kolega. Da, Hrvatska je u demografskom slomu. Mi cijelo vrijeme govorimo o starenju stanovništva. Mi imamo županija koje imaju preko 20% udjela starijeg stanovništva od 65 godina u ukupnom broju stanovnika i svakako da to predstavlja ono što sam naglasila problem za skoro svaki segment, svaki sustav ove države. Svakako da uz manjak rođenih, uz pad nataliteta jedan od vrlo važnih zabrinjavajućih faktora su migracije, migracije naših mladih ljudi koji nisu samo otišli kao kvalitetna obrazovana radna snaga o kojima se toliko priča. Ali kad puno nešto pričamo, onda to ispadne više monotono i dosadno i ne obraća se pažnja, nego i drugi je problem. Problem je taj demografski, populacijski iz razloga što su to mladi ljudi koji su u naponu ne samo radne snage nego i snage rađanja, odnosno stvaranja obitelji. Mi imamo još i tu jednu krnju piramidu koju nam je ostavio rat, koju su nam ostavila stradavanja, koja su nam stvorila i dosta invaliditeta i 20 godina, 25 godina prolazi a da tu zaista gotovo pa ništa ne radimo. Zašto govorim o nacionalnoj obiteljskoj i socijalnoj politici? Zato što velim uz ove zakone koji su uvijek dobri postoji još puno toga što bi trebali kao društvo učiniti. Uz gospodarski rast i zaposlenost postoji ona jedna društvena nagradnja koja bi itekako dobro došla kao poticaj mladim ljudima da stvaraju obitelji. To su vrtići, to su škole, dnevni boravci, to je jeftina prehrana koja omogućava mladim ljudima da imaju gotove obroke, kvalitetne obroke i još puno, puno toga. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolegice Murganić i moja replika ide na dio vaše rasprave u kojoj ste se osvrnuli na lošu demografsku sliku Republike Hrvatske. Dakle, osobno mislim da je deficit djece ovoga trenutka u Republici Hrvatskoj daleko ozbiljniji problem i daleko ozbiljniji deficit od samog deficita u državnom proračunu. Naime, Hrvatska svake godine gubi otprilike 25000 stanovnika. To je veličina primjerice grada Bjelovara, odnosno gotovo 3 stanovnika svakoga sata. Žene danas rađaju otprilike 1,38 djece. Kako ružno ta brojka zvuči, a samo za nultu stopu prirodnog priraštaja trebalo bi dvoje djece. Dakle, pojedini dijelovi Hrvatske kao što ste rekli napose oni manje razvijeni i ratom opustošeni doista izumiru. Dakle, od ukupno nešto više od 500 jedinica lokalne samouprave samo stotinu je njih koje imaju prirodni priraštaj. Dakle, povećanje broja stanovnika dok 400 njih zapravo kao što smo rekli ima negativan prirodni priraštaj. Dakle, Hrvatska svakim danom kao što ste rekli postaje i zemlja starih ljudi. Posljedice za socijalu su ogromne, ali su još veće posljedice za gospodarstvo. Dakle, jako dobro znamo da moć ekonomije počiva na mladim ljudima i što je radna populacija starija to je zapravo moć gospodarstva slabija. Dakle, slažemo se u jednome. Osim ovakvih mjera o kojima danas pričamo, a to je izjednačavanje prava posvojitelja sa pravima bioloških roditelja nama je zaista potrebna jedna ozbiljna populacijska strategija, jer ovo što se dešava čemu svjedočimo danas nije od danas nego nego traje već jedno duže vrijeme. svi zajedno i krenuti u donošenje tih dokumenata, a i u činjenje koje bi urodilo nekakvim kvalitetnijim rješenjem, odnosno boljim statističkim rezultatima. Naime, samo ću kratko reći kada smo imali jednog dana nedavno u Saboru jedan dan raspravu o Industrijskoj strategiji bila je jedna ideja da ne moramo biti zabrinuti šta mi po toj Industrijskoj strategiji nećemo imati dovoljno zaposlenih, pa da ćemo mi povući još uvijek na neki način moguće, moguće, sposobne, adekvatne umirovljenike i da problem radne snage u Hrvatskoj neće biti. Da problem radne snage će u Hrvatskoj biti. Ne omalovažavam tu ideju, ali to nije ona grupacija na kojoj možemo mi temeljiti u današnje vrijeme vrlo zahtjevan suvremeni i visoko obrazovani i sofisticirani zahtjevan industrijski rad i rast i u stvari gospodarski rast. Evo toliko. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena kolegice. Slušala sam vašu raspravu i osvrnut ću se isto tako na vaše izlaganje kad ste govorili o tome da je potrebna demografska strategija. Je i to hitno je potrebna. I ne samo strategija sa sa opisom što bi trebalo, nego naprosto nadam se da se slažete da obitelj treba vratiti u središte. Na žalost hrvatska obitelj je na marginama. Unutar hrvatske obitelji je žena koja jedina može rađati, a ta žena je momentalno nezaposlena, frustrirana, ne može rađati jer ako počinje rađati ne može više raditi, a posla nema. Suprug ne radi i sve te neke vrijednosti koje su nekad bile danas više su naprosto zametene ovom cijelom kaotičnom situacijom u hrvatskom društvu. Žene, i one koje rađaju, i one koje imaju više djece umjesto da su na ponos i u medijima i unutar naših razgovora one služe one služe za podsmijeh i podrugivanje. Ali te žene ipak i sve one majke koje unatoč ovakvoj situaciji koja je teška eto jedino tom svojom snagom ljubavi mogu othraniti to svoje dijete a onda ono kad odraste, kad napokon nešto završi evo ga mora otići. Ja se nadam da će ovakvo vrijeme proći i da Hrvatska neće biti Hrvatska starih ljudi nego da će Hrvatska biti Hrvatska mladih ljudi. Neću ništa drugo reći, vidim da se smije potpredsjednica. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa kad kažete da smo mi žene frustrirane, isto toliko koliko i muškarci, ne mislim više. Kolegica Nada Murganić, odgovor na repliku. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa evo ja ću sada nastaviti u ovom malo šaljivom tonu. Nismo mi frustrirane više ili manje mi smo možda, evo navući ću bijes, odgovornije s obzirom da baš ova sada društvena klima u kojoj nema posla, gdje evo tako postoji jedno depresivno raspoloženje, ustvari strah za budućnost gdje je ekonomska situacija zaista teška i klima u kojoj, odnosno vrijeme u kojem nismo nikada imali više razvoda brakova nego u 2013. godini. Mi smo donijeli dobre zakone ali smo nekako i … te bračne veze koje baš sve to zajedno nije dobro okruženje za rađanje djece. Jedna nesigurnost za materinstvo i za proširenje obitelji itekako je loš faktor za proširenje obitelji i za rađanje djece. Evo, toliko o tome koliko su žene odgovornije ili nisu odgovorne. O tome ne bih sada govorila, ali da imamo zaista problem a da jedan tradicionalni pristup sa jednom čvrstom obiteljskom situacijom u kojoj ne samo da su otac i majka, dakle ona mala nuklearna obitelj nego i potpora djeda i baka odnosno generacija, dobro okruženje za stvaranje obitelji i da to trebamo gajiti. Poštovana potpredsjednice, zamjenice ministrice, kolegice i kolege. Pa ja ne znam kako ove izmjene ova tri članka koja nigdje ne govore o demografskoj slici Hrvatske nas je odvela u ovu tešku raspravu koja zapravo nije ni od jučer ni od danas, to je dakle situacija i tema koja je izuzetno ozbiljna i koja traje već godinama i činjenica je da nas svih treba zabrinuti. Govorili smo i o razvodima, samo jedna mala napomena, '98. je bilo više razvoda nego 2013. Ali ja ću se vratiti na zakon. Dakle, radi se o tehničkim izmjenama, mijenjamo samo tri članka. Dakle, usklađujemo se sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i usklađujemo se sa direktivama EU. Da ne ponavljam se, ono što je i u uvodnom rekla zamjenica ministrice i kolegica prije mene ja ću u ime kluba samo jedan mali dio dotaknuti i biti ću uistinu vrlo kratka. Dakle, samo onaj dio koji govori o izjednačavanju prava posvojitelja koji posvajaju blizance i posvojitelja koji posvajaju više djece sa svim pravima zaposlenih i samozaposlenih roditelja. Naravno u onom dijelu koji se odnosi na roditeljski dopust. Smatramo to izuzetno bitnim jer danas imamo situaciju dakle da se braća i sestre koje se posvajaju odvajaju, razdvaju, odlaze u različite obitelji. Smatramo da će se ovakvom odredbom zapravo potaknuti posvajatelje da posvajaju braću i sestre i na taj način se dakle štite prava djece i poštuje se Konvencija o pravima Konvencija o pravima djeteta. Klub SDP-a će podržati ove izmjene i dopune. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Bila ste kratka ali imate repliku, kolegica Nada Murganić. Pa evo kolegice kratku repliku. Da, '98. godine je možda bilo više razvoda. Ja mislim da će biti sve manje razvoda samo zato što se manje i vjenčavaju, odnosno registriraju. Dakle, vanbračne zajednice su na neki način popularne ali nije to sada bitno. Bitno je to da postoji jedno možda nestabilno okruženje pa i te vanbračne zajednice su možda jedno od tih nestabilnih faktora i okruženja. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Poštovana kolegice ja ne mislim da je sklapanje braka uvjet da imate dijete. Onaj tko želi imati djecu imat će je u bračnoj i vanbračnoj zajednici. Prema tome, pričali smo o demografskoj slici. Prema tome, dakle ako ću ja sklopiti brak to je moj izbor, a ako ga ne želim sklopiti to je opet moj izbor, a da li ću imati dijete ili neću imati dijete stvarno ne ovisi o tome da li sam sklopila brak.

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice našeg Sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, kolege i kolegice. Evo o izmjenama i dopunama Zakona o porodiljnim i rodiljnim potporama razgovarali smo evo u ovoj sabornici zadnji puta prije nešto malo manje od godine dana s namjerom poticanja očeva na veće korištenje roditeljskih dopusta. Još je možda prerano reći da li su te promjene koje smo tada donijeli postigle cilj ali mi u HNS-u ćemo pomno pratiti utjecaj zakona i posljednjih izmjena na odluke roditelja odnosno na odluke očeva. I ako se u narednom periodu pokaže da mogućnosti koje donosi zakon nisu potakle očeve na korištenje roditeljskog dopusta, morati ćemo predložiti neke drugačije metode, možda primijeniti odredbe ili primjere nekih zemalja koje su propisale da roditeljski dopust barem u jednom svom dijelu, da li je to 10 dana ili mjesec dana bude obavezan za oba roditelja, dakle obavezan i za majku i za oca obavezan i za majke i za očeve. Jer mislimo da je uzdržavanje djece dužnost i pravo ali i privilegija oba roditelja i zato čak diskriminacijski u odnosu na oca možemo smatrati mnoge postojeće predrasude koje majku ha, na neki način obvezuju, a ocu daju mogućnost kao da u tom kako neki kažu najtežem ali i najljepšem poslu na svijetu, a to je biti roditelj, nemamo ista prava odnosno da roditelji nemaju iste obaveze. I iako i Obiteljski zakon ali i jedan razuman jedan fer, jedan korektan i partnerski pristup određuje da roditelji ravnopravno zajednički i sporazumno skrbe o djetetu ili djeci znamo da to uvijek nije tako. Podatak da se postotak očeva u Hrvatskoj koji koriste ili su koristili roditeljski dopust mjeri u promilima, pokazuje da je na promociji rodne ravnopravnosti potrebno puno više raditi ne samo u javnoj javnoj sferi nego i u onoj privatnoj i u onoj obiteljskoj. A potrebno je mijenjati i zakone i zato kažem ukoliko se pozitivne promjene u narednom periodu ne pokažu morat ćemo zakon morat ćemo zakon dopuniti. Danas ga evo u većem dijelu samo usklađujemo sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i tu primjedaba kao klub HNS-a nemamo. Što se tiče izmjena odnosno dopuna zakona koji se odnose na posvojenje, podsjetimo sebe ali i sve druge da smo već dopunama nekih drugih zakona ubrzali sam postupak posvojenja, ukinuli onu nevjerojatnu odredbu tj. praksu kojom je jedan telefonski poziv u tri mjeseca u ustanovu gdje boravi dijete ili djeca, značio da roditelj o tom djetetu ili djeci brine. Uspostavljen je i Registar posvojitelja u kojem prema posljednjim podacima ima 775 potencijalnih posvojitelja, a kao jednim od najvećih pozitivnih pomaka u proširenju prava u području posvojenja iako zapravo jednom zdravorazumskom,jednom najlogičnijom i jednom humanom odlukom smatramo onu kojom smo pravo na posvojenje izmjenom Obiteljskog zakona proširili i na izvanbračne zajednice. A što se tiče izvanbračnih zajednica, sve više naših sugrađana živi u takvoj vrsti zajednica, takav je trend i u svijetu i u EU zapravo na području cijele zemlje. To smo vidjeli i na zadnjem popisu stanovništva kada se pokazalo da u odnosu na 2001.godinu kada se radio popis stanovništava, broj izvanbračnih zajednica je povećan za 52%. I dakle dobro je da odnedavno i oni koji žive u takvoj vrsti zajednice imaju šansu postati posvojitelji. Izmjenama o kojima danas raspravljamo izjednačavaju se prava na roditeljski dopust za posvojitelje blizanaca i posvojitelje koji istovremeno posvajaju više djece s pravima zaposlenih i samozaposlenih roditelja čime potvrđujemo ono na čemu počiva naš Ustav. To naravno nije i neće biti presudno u odluci onih koji žele posvojiti djecu, ali je jednostavno više fer, jednostavno je pravedno. Jer kao i druge obitelji i one koje nastaju posvojenjem dobivaju nove članove svoje zajednice. No iako su do tog trenutka prošle mnoge prepreke, prema istraživanju Udruge za potporu posvajanja pred posvojiteljima tek tada dolaze najveći izazovi, tek se tada nalaze najveći izazovi i to najviše zbog predrasuda predrasuda koje su zbog neznanja i nedovoljnih informacija vezane uz posvojenje. I zato je važno o toj temi govoriti, važno je o toj temi učiti i važno je poticati pozitivno okruženje za obitelji nastale posvojenjem. Dobar primjer je u tom smjeru je održavanje Tjedna posvojenja koji je nedavno po prvi puta održan u Zagrebu u okviru kojeg su organizirani brojni okrugli stolovi, održane su čitaonice za djecu, projekcije filmova i niz drugih aktivnosti prilikom kojih se o temi posvojenja govorilo o mnogim izazovima, o prijedlozima za dodatno poboljšanje u sustavu, ali sve kako mi barem prenose posvojitelji s velikim ponosom i veseljem. Nas može veseliti evo danas što ćemo malom dopunom izjednačiti prava naših sugrađana koji proširuju svoju obitelj i klub HNS-a će Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama potporama zato i podržati. Hvala lijepa. oktroirano namećete rješenja po pitanju korištenja porodiljskog dopusta na očeve i majke. Naime, svaka obitelj ima specifičnu situaciju zbog koje otac uzima ili ne uzima porodiljski dopust, ili pak majka koristi porodiljski dopust i ne možete vi oktroirano narediti da mora otac ne znam koje vrijeme. Pa zar vi mislite da je otac manje otac i da manje voli svoju djecu zato što nije bio na porodiljskom da neće brinuti o svom djetetu ako nije bio 15 ili mjesec dana na porodiljskom dopustu? Kako vi to mislite? Pa čovjek zavoli kućnog ljubimca mačku, psa a kamoli ne bi svoje dijete. Pa to je situacija kada imate novorođenče, specifična i za majku i za oca. To je jedan blagoslovljeni, ozarena situaciju u kojoj ljudi žive i majka i otac, i ne možete vi nametnuti rješenje da baš otac mora uzeti hoće ili neće. Pa to su nekakva rješenja koja su oktroirana i koja su nepotrebna. Ako sad imamo situaciju i mogućnost da dobrovoljno uzmu pa ko im brani to i kasnije. Ali vi da namećete dakle silom zakona da on mora uzeti, pa zbog čega to? Zašto vi to opće danas pričate ovdje kad čak o tome nije ni riječ na kraju krajeva. A ovo da je trend izvanbračne zajednice, pa najbolje je Papa u Europi rekao u Europskom parlamentu kakvi su trendovi kako Europa kreće. Ne treba svako pomodarstvo i sve trendove iz Europe koji dolaze uzimati zdravo za gotovo i kao nešto pozitivno.

za oca, dobar je i za majku, dobar je i za dijete. Takav prijedlog se pokazao dobrim u onim državama koje su ga već provele ili ga provode. Primjerice takva država je Švedska gdje 85% očeva koriste roditeljski dopust. Pokazalo se to, istraživanja su rekla dobrim i za njihovo zdravlje, a vjerujte i smanjio im se rizik od srčanog udara, to su pokazala istraživanja. Ali mislim da je u ovom slučaju najvažnije ono što je dobro za oca i za majku i za njihovo dijete. Hvala lijepa. Konačni prijedlog Zakona